frá Ingvari Þóroddssyni, og á þskj. 209, um endurgreiðslur ferðakostnaðar sjúklinga og aðstandenda þeirra, frá Ingibjörgu Isaksen. Þá hefur borist bréf frá menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra

Virðulegi forseti. Íslenskan er ein sú dýrmætasta eign sem við eigum sem þjóð. Hún er lykillinn að menningu okkur, sjálfsmynd og sögu. En til að íslenskan vaxi og dafni í samtímanum þarf að hlúa að þeim sem halda henni lifandi með verkum sínum. Hér er ég að tala um rithöfunda, lagahöfunda og textahöfunda. Þeir eru meðal okkar mikilvægustu menningarverðmæta og varðmenn íslenskrar tungu. Þeir skapa ekki aðeins list heldur halda lífi í málinu sjálfu. Í dag eru það erlendar streymisveitur á borð við Spotify og Storytel sem flestir nýta sér til að nálgast afurðir þessara höfunda, hvort sem er í formi tónlistar eða hljóðbóka. Því miður eru greiðslur þessara streymisveitna til höfunda algerlega úr takti við þau verðmæti sem þeir veita okkar samfélagi, jafnvel þó að verk þeirra nái til stórs hluta þjóðarinnar. Þá er gervigreindin ný og vaxandi ógn við höfunda. Gervigreind getur nú þegar samið texta, sögur og jafnvel tónlist sem oft er byggt á gögnum sem fengin eru úr verkum höfunda án þeirra vitundar. Þannig eru höfundar ekki aðeins að verða af tekjum heldur er einnig verið að endurvinna sköpunarverk þeirra án þeirra vitundar. Við getum ekki stjórnað Spotify, Storytel eða þróun gervigreindar en við getum stjórnað því hvernig við verjum íslenska sköpun. Það er okkar skylda að tryggja höfundum sanngjörn kjör, lagalega vernd og raunverulegan stuðning. Það er áhugaverð frétt í Morgunblaðinu í dag

það gefi ekki rétta mynd af þeirri verðmyndun í heild sinni. Embættismennirnir vara sömuleiðis við þeirri hugmynd að miða við verð uppsjávarafla á norskum uppboðsmarkaði. Einnig er varað við því að betri gögn, greiningar og nákvæmir útreikningar séu ekki fyrir hendi. Það eru engar Það eru engar greiningar á áhrifum á sjávarútveg og sjávarútvegssveitarfélög sem liggja fyrir. Einnig má geta þess að embættismenn hvetja til víðtæks samráðs við samningu frumvarpsins og sömuleiðis í samráðsgátt.

Hæstv. forseti. Ég stend hér í dag til að ræða hér á Alþingi um stöðu foreldra, foreldra í fæðingarorlofi og þeirra barnafjölskyldna sem standa í ströngu við rekstur heimilisins. Því hefur verið haldið fram hér í þingsal að niðurfelling samsköttunar milli skattþrepa í tilviki hjóna og sambýlisfólks komi fyrst og fremst niður á þessum hópi. Þetta er rangt. 95% þeirra sem nú nýta sér samsköttun milli skattþrepa eru í efstu tekjutíundinni og yfir 90% þeirra eru raunar í efri helmingi efstu tekjutíundarinnar. Og höfum það alveg á hreinu að hér er ekki verið að afnema samsköttun eins og hún leggur sig og sameiginleg nýting persónuafsláttar verður áfram við lýði. Það sem er hins vegar fyrst og fremst verið að Það sem er hins vegar fyrst og fremst verið að gera er að við erum að fella brott skattafslátt sem hefur einkum ratað til tekjuhæstu heimila landsins. Raunar hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bent á að markmiðið með slíkri ívilnun er óljós, hún gagnist aðeins allra tekjuhæstu heimilunum og aðeins þeim þar sem einn aðili er tekjuhár en annar er tekjulágur. Hvað með pör þar sem báðir aðilar eru með lágar tekjur? Þá hefur verið bent á að þessi ívilnun sem við erum að afnema eykur á kynjamisrétti þar þeir sem njóta góðs af henni eru í 82% tilfella karlmenn. Þetta er fátæktargildra fyrir konur þar sem skattalegur hvati er til þess að hafa lágar tekjur þar sem tekjuhærri einstaklingurinn nýtur svo mikils ábata af skattafslættinum. En beinum sjónum að þeim sem umræðan á að snúast um: Barnafólk, fólk í fæðingarorlofi, foreldrar sem berjast í bökkum við rekstur heimilisins. Ríkisstjórnin hefur verið skýr. Hún ætlar að styrkja afkomuöryggi fólks í fæðingarorlofi og bæta sérstaklega hag tekjulægri foreldra. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ætlar að hækka lágmarksgreiðslur foreldra í fæðingarorlofi. Það er aðgerð sem skilar sér til efnaminni foreldra. Fæðingarstyrkur námsmanna og fólks utan vinnumarkaðar verður hækkaður, enda er hann aðeins um 100.000 kr. á mánuði. Það er smánarleg upphæð.

njóta kvikmynda og tónlistar og menningar. Við áttum hér vísa kúnna í bíóhúsum landsins um árabil gjafavaran var bækur og diskar og allt þess konar. En nú eru breyttir tímar. Á örfáum árum hefur orðið algjör markaðsbrestur í þessum heimum

heimi bókmenntanna, tæknivæðingin þar hefur leitt til þess að bækur seljast minna en áður. Niðurhalið og streymið á þeim gefur litlar sem engar tekjur, helmingurinn af þeim tekjum fer til Svíþjóðar. Líkt og í Svíþjóð varð til lausnin Spotify fyrir tónlist. Þar fer 90% af tekjunum til 10% listamanna heimsins. Hin 90% berjast um það sem eftir er. Út af því er markaðsbrestur og við þurfum að standa vaktina og vera við því búin að það þurfi að grípa til einhverra ráða þannig að við höldum velli í þeim efnum sem öðrum. En það er líka markaðsbrestur, fyrirsjáanlegur og þegar orðinn, í ferðaþjónustunni.

mjög harðorða bókum sem snýr að menntastofnuninni Keili sem var stofnaður árið 2007 eftir að herinn fór. Tilgangurinn með þessari stofnun var að

Svarið sem hefur borist er að Keilir hafi átt í fjárhagsvandræðum og þess vegna sé ekki hægt að veita leyfið. Það er búið að senda annað erindi og það er búið að liggja, held ég, í átta vikur, um að Keilir eigi ekkert í fjárhagsvandræðum.

Ríkisvaldið með fulltrúum frá ráðuneytinu fór í viðræður við bæjarstjórnarfulltrúa á Suðurnesjum til að rétta við fjárhag Keilis. Það var gert. Húsnæðið hefur verið selt. Flugskólinn hefur verið tekinn út úr Keili. Það er búið að færa fullt af námsbrautum yfir til Fjölbrautaskóla Suðurnesja og eftir stendur Keilir fjárhagslega heilbrigður fjárhagslega heilbrigður. Og það er ekki verið að biðja um peninga í þessu tilfelli heldur heimild til þess að fá að starfa áfram. En ráðuneytið heykist við. Maður veltir því fyrir sér: Hvað er verið að gera þarna þegar við erum með sjálfstæða menntastofnun sem er að bæta við menntunarstig á Suðurnesjum ef það á bara að sitja á stólunum og segja nei? Frú forseti. Að undanförnu hefur verið skipað í stjórnir nokkurra fyrirtækja í eigu ríkisins. Athygli hefur vakið sú nýja leið sem farin hefur verið við þessa skipun

flokks hæstv. ráðherra, var í fyrstu tveimur stjórnunum sem lifðu af þessa faglegu leið en enginn þeirra sem tilnefndir voru af öðrum stjórnmálaflokkum áður.

Fagráða, segir hæstv. fjármálaráðherra. Er þetta stefna ríkisstjórnarinnar? Verður þetta svona í fleiri stofnunum? Stjórnmálaflokkarnir verða að fá að ráða því hverjir sitja í þessum stjórnum ríkisfyrirtækja fyrir þeirra hönd án atbeina Viðreisnar eða annarra stjórnmálaflokka. Stjórnmálaflokkarnir starfa í lýðræðislegu umboði kjósenda og bera ábyrgð á því að tilnefna hæft fólk til starfa í stjórnum ríkisfyrirtækja.

Virðulegi forseti. Mig langar í dag að ræða um ofbeldi gegn börnum hérna í þinginu en Barnaheill hefur undanfarna daga staðið að átakinu Ég lofa þar sem er sérstaklega verið að lyfta upp umræðu um kynferðisofbeldi gegn börnum, hvort sem um er að ræða ofbeldi af hálfu jafnaldra eða fullorðinna. Ég leyfi mér að fara yfir nokkrar staðreyndir sem samtökin hafa tekið saman og eru m.a. úr íslensku æskulýðsrannsókninni frá 2024, því að þessar staðreyndir eru sláandi. Árið 2024 sögðu um 700 börn í 8.–10. bekk að annar unglingur hefði haft við þau samfarir eða munnmök gegn vilja þeirra, 700 börn. Um 250 börn í 8.–10. bekk sögðu einnig að einhver fullorðinn hefði haft samfarir eða munnmök við þau gegn vilja þeirra, 250 börn. Innan við helmingur þeirra barna sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og eru núna að klára grunnskóla hafa sagt einhverjum frá ofbeldinu. Innan við helmingur segir frá. Yfir 50% stelpna í 10. bekk hafa verið beðnar um að senda af sér nektarmyndir og yfir 50% fengið óumbeðið klámfengið efni sent til sín — yfir helmingur stelpna. Mörg mál eru tilkynnt til lögreglu en þó langt í frá stór hluti þeirra, um tvö á viku eða 126 á árinu 2024. Samkvæmt skýrslu Stígamóta frá 2023 má sjá að af öllum þeim sem leituðu til Stígamóta það ár voru 52,1% á barnsaldri þegar ofbeldi átt sér stað og 27,4% undir tíu ára. Virðulegi forseti. Þetta er einfaldlega hræðileg staða. Hvert og eitt barn sem verður fyrir slíku ofbeldi glímir við afleiðingarnar út ævina

Virðulegur forseti. Ég ætla aðeins að gera hér að umtalsefni í dag stöðu lögreglunnar og kannski þá sérstaklega stöðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Það er öllum ljóst að þau verkefni sem lögreglan fæst við hafa töluvert breyst á síðustu árum. Meiri harka, aukið ofbeldi og stærri og oft á tíðum flóknari mál eru sá veruleiki sem við okkur blasir. Þetta sjáum við í fjölmiðlum alla daga. Í samtölum við lögregluna er ljóst að við núverandi ástand verður ekki unað öllu lengur enda eykur þetta aukna álag á starfsmenn lögreglunnar,

Öryggi lögreglumanna þarf að vera eins tryggt og kostur er og lögreglunni þarf að vera gert kleift að sinna þeim verkefnum sem ætlast er til að lögreglan sinni á hverjum tíma. Að því sögðu er ljóst að sú staða sem uppi er og hefur verið um nokkurt skeið, þar sem fjölgun lögreglumanna hefur ekki haldið í við þær áætlanir sem gerðar hafa verið, er mikið áhyggjuefni. Í þessari umræðu er mikilvægt að við horfum til framtíðar og leitum lausna um það hvernig við getum snúið þessu við. Þar vega þungt starfsumhverfi, öryggi, launakjör og menntun lögreglumanna. Við þurfum, virðulegur forseti, að fara að horfa út fyrir kassann. Við þurfum að rýna það kerfi sem við erum með nú og velta við öllum steinum í leit okkar að lausnum. Ég held að við þurfum m.a. að skoða inntökukerfi inn í lögreglunámið og finna farveg fyrir þá fjölmörgu ómenntuðu lögreglumenn sem eru við störf innan lögreglunnar

Frú forseti. Ég vil gera málefni íslensks vinnumarkaðar að minni umfjöllun hér í dag. Í ræðum í þessum stól hefur æðioft verið rætt um íslenskan vinnumarkað af mikilli vanþekkingu eða hreinlega miklum hroka. það oftar en ekki fulltrúar atvinnurekenda sem hér eru sem vilja meina að staða launafólks sé of sterk, að launafólk ráði för þegar kemur að því að ákvarða launahækkanir, að staða launafólks sé svo sterk að það þurfi að grípa til aðgerða og að veikja þurfi stöðu þess. Hér á Íslandi búum við við þá stöðu að brotastarfsemi hefur fengið að viðgangast án lítilla inngripa atvinnurekenda eða hins opinbera. Vinnustaðaeftirlit verkalýðsfélaganna hefur hin seinni ár í reynd verið sá hluti sem hefur komið upp um fjölda brota þar sem farið hefur verið illa með starfsfólk. Oftar en ekki eru þetta einstaklingar í félagslega veikri stöðu, erlent vinnuafl, venjulegt fólk. Vinnustaðaeftirlit verkalýðsfélaganna hefur komið upp um flest brotin. Það hefur verið komið upp um mansal og verkalýðsfélögin hafa jafnframt gripið til aðgerða til að grípa þetta sama fólk og veitt því húsaskjól þegar starfsfólki hefur verið bjargað úr aðstæðum sem þessum. Gleymum því ekki að þessi hópur er varnarlaus. Stuðningsnet er sjaldnast til staðar hér á landi. Verkalýðsfélögin bera hitann og þungann af þessu eftirliti og gera það alfarið á sinn kostnað. Flest tilvik sem koma upp tengjast aðbúnaði og launaþjófnaði þar sem launafólk fær ekki greitt fyrir þá vinnu sem það sinnir og ekki greitt í samræmi við ákvæði kjarasamninga. Og hver eru viðurlögin við því að brjóta vísvitandi — vísvitandi á starfsfólki? Því miður er tjón fyrirtækjanna sama og ekkert þegar upp kemst um launaþjófnað. Jú, fyrirtækin þurfa að leiðrétta launin, en það er það er allt og sumt. Það er kominn tími til þess að Alþingi Íslendinga grípi inn í og setji lög og ákvæði um févíti. Stöndum með fólkinu.

Kona sendir upplýsingar um sig og bón um fund til forsætisráðuneytisins og heldur því fram að trúnaði hafi verið heitið. Ekkert er til sem sannar eða afsannar þá fullyrðingu.

Hver er aðstöðu- og valdamunurinn á þessum tveimur konum? Önnur er almennur borgari. Hin er valdamesti einstaklingur á Íslandi með tvo aðstoðarmenn sér til hægri og vinstri handar og heilt ráðuneyti sér til fulltingis. Aðstöðumunurinn og valdamunurinn er æpandi. Og þetta er ekki allt. Konan sendir upplýsingar um sjálfa sig til ráðuneytisins, og hvað gerir ráðuneytið? Sendir heimilisfang og símanúmer í gáleysi til þriðja óskylds aðila, þriðja aðila, í stað þess að hafa beint samband við konuna ef frekari upplýsinga var þörf. Hún skildi eftir símanúmer.

Hún ætlar einfaldlega ekki að tjá sig um málið. Stórmannlegt. Forsætisráðherra tekur sérhagsmuni fram yfir almannahagsmuni. Það sjá allir, hvar í flokki sem þeir standa. Lýsir þessi hegðun heiðarleika? Nei,

Virðulegi forseti. Það er gott að vera komin aftur til starfa hér á Alþingi eftir að hafa verið við EES-hagsmunagæslu á meginlandinu. Ég verð að segja að það hefur verið sérstaklega ánægjulegt að fylgjast með, með aðstoð tækninnar, góðum og kröftugum umræðum kröftugra háttvirtra kollega minna hér. Ég kom nú upp hér í síðustu viku til að ræða m.a. starfsskyldur hv. þingmanna, en hér eru sannarlega hv. þingmenn sem rækja þær og stuðla að opinni og lýðræðislegri umræðu. Vel gert.

7,3 millj. kr. Við sem skiluðum spennt inn fjölmörgum tillögum til hópsins urðum sannarlega fyrir vonbrigðum þegar við áttuðum okkur á því að það ætti ekki að miða hærra, m.a. virtust vinsælustu tillögur almennings sem vörðuðu Ríkisútvarpið hreinlega hafa gufað upp. Þar er auðvitað farið á mis við mikil tækifæri til hagræðingar. En ég gefst ekki upp og nú hef ég sent inn nýja fyrirspurn til hæstv. ráðherra ríkisstjórnarinnar um svokallaða stoðþjónustu, hversu margir starfi við hana hjá ríkinu og hvort verið sé að nýta miðlæga þjónustu sem er þegar í boði. Þarna er ég að kalla fram upplýsingar um t.d. upplýsingafulltrúa og mannauðsstarfsfólk. Það virðast nú varla geta komið saman tveir opinberir starfsmenn án þess að þeim sé skipaður upplýsingafulltrúi.

Virðulegur forseti. Skattar verða ekki hækkaðir á almenning. Þessi setning dundi á landsmönnum fyrir kosningar og aðrar keimlíkar úr herbúðum núverandi ríkisstjórnarflokka. Nú boðar ríkisstjórnin hins vegar ýmsar breytingar á skattkerfinu, öllum til hækkunar. Vandast leikurinn þegar kemur á daginn að aldrei stóð til að efna gefin loforð. Andspænis þeim vanda hafa valdamenn tvo kosti; að gangast við því að innstæðulaus loforð hafi verið gefin, eða það sem nú er orðið að þjóðaríþrótt ríkisstjórnarinnar, að skilgreina loforðið á braut. Reynt er til hins ýtrasta að hylma yfir raunverulegar fyrirætlanir með orðaleikjum. Skattahækkanir eru nú leiðréttingar og almenningur er ekki lengur allir landsmenn, bara sumir. Sannleikurinn er hins vegar sagna bestur. Á síðustu vikum kynnti ríkisstjórnin hvorki meira né minna en þrjár tillögur að skattahækkunum. Í fyrsta lagi hyggst ríkisstjórnin auka skattbyrði fjölskyldufólks um allt land, fólk sem rekið hefur sitt heimili sem eina heild, með fyrirhugaðri niðurfellingu samsköttunar. Í öðru lagi liggur fyrir Alþingi frumvarp sem felur í sér að sveitarfélögin verði í reynd neydd til að hækka útsvar. Auðsýnilega er ekki um annað að ræða en hótun í garð þeirra sveitarfélaga sem sýnt hafa ábyrgð í rekstri, en útsvarshækkun er skattahækkun á alla. Í þriðja lagi hyggst ríkisstjórnin stórhækka veiðigjöld á sjávarútveg undir yfirskini leiðréttingar og réttlætis. Þó að ríkisstjórnin reyni eftir fremsta megni að fela skattahækkanir með orðaleikjum ætti engum að dyljast að ríkisstjórnin

Ríkisstjórnin kallar skattahækkanir leiðréttingar. Það er ekki að leiðrétta nokkurn skapaðan hlut. Hún er að villa um fyrir fólki og víkjast undan eigin ábyrgð. Það á að segja hlutina eins og þeir eru. Skattar verða nefnilega hækkaðir, bara með öðrum orðum.

Það er sérstaklega fylgst með fyrirtækjum, litlum sem stórum, til að tryggja að starfsemi þeirra feli ekki í sér hættu á peningaþvætti. Sú skylda er lögð á herðar ýmissa aðila að gera áreiðanleikakannanir. Þið hafið lent í því í bönkum að þurfa að láta ökuskírteini af hendi svo það sé hægt að ljósrita þau og þar með eruð þið orðin góðir aðilar.

Til að komast hjá því er ráðið einfalt: Ráðum bara bókara, þá þarf ekki að gera þetta. Ég vil leggja til að við förum aðeins að hugsa þetta og látum áreiðanleikakönnunina fara fram við stofnun á fyrirtækinu, hjá ríkisskattstjóra. Bókarar og endurskoðendur geta síðan í gegnum sína vinnu fylgst með eins og þeim er ráðlagt að gera og passað upp á það að allt sé rétt og gott. SPEECH_END

Það var aðdáunarverð, framsýn og hugrökk ákvörðun sem var tekin vorið 2009 af ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Reykjavíkurborg um að ljúka við byggingu tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu. Áætlaður kostnaður við að ljúka við bygginguna var 14,5 milljarður kr. á þávirði og alls ekki einhugur um að nota svo mikla fjármuni í bygginguna þegar áskoranir þess tíma blöstu við í efnahagslífi landsins. En Harpa, menningarhús þjóðarinnar, opnaði árið 2011 og hefur glætt líf landsmanna í 14 ár. Halldór Guðmundsson, þáverandi forstjóra Hörpu, fjallaði um þessa mikilvægu ákvörðun í grein í Morgunblaðinu í desember 2012 og sagði, með leyfi forseta: „Vel má vera að húsið sé of stórt, og það hefur sannarlega verið „heljar grýla sparnaðarmönnum“, en mun einhver spyrja að því eftir áratug eða svo, ef vel tekst til með rekstur þess?“ Nú má segja að hægt sé að svara þessari spurningu því í morgun var kynnt í Hörpu ný skýrsla sem var unnin af hagfræðingnum Ágústi Ólafi Ágústssyni fyrir hönd Rannsóknarseturs skapandi greina, um hagræn áhrif Hörpu, svokölluð Hörpuáhrif. Helstu niðurstöður skýrslunnar sýna að hagræn áhrif Hörpu eru umtalsverð en í þeim felast m.a. árleg verðmætasköpun, virðisauki upp á 10 milljarða kr. og heildarskatttekjur upp á 9 milljarða. Það er rúmlega 15 sinnum hærri upphæð en hið sérstaka rekstrarframlag sem ríki og Reykjavíkurborg leggja nú til Hörpu. Í skýrslunni kemur líka fram að um 650 störf megi rekja með beinum og óbeinum hætti til starfseminnar og að verðmætasköpun í starfsemi Hörpu sé fimm sinnum hærri en rekstrarkostnaður hússins. Virðulegi forseti. Ég fagna þessari skýrslu sem sýnir þjóðinni, eiganda hússins, að Harpa er hverrar krónu virði, svo ekki sé talað um menningarleg og samfélagsleg áhrif sem eru að öllum líkindum ómetanleg.

Það er gaman að nefna það að á mánudaginn birtist skoðanakönnun sem sýndi afstöðu þjóðarinnar til aðildar að tveimur af þessum alþjóðasamtökum, þ.e. Evrópusambandinu og NATO.

sækja um aðild að samtökum sem maður vill vera aðili að. Afstaða til atkvæðagreiðslunnar sjálfrar hefur verið mæld og hefur þá verið nokkuð hærri heldur en þetta. Þannig að ég vil bara nefna að ríkisstjórnin er í góðu flútti við vilja þjóðarinnar í þessum málum.

En á sama tíma geri ég líka ráð fyrir því að hér séum við kannski að tala um að sigla svona nálægt miðnætti en ekki eitthvað inn í nóttina, enda byrjar hér þingfundur aftur klukkan 10:30 á morgun.